Uvodno će obrazložiti prijedlog zakona zamjenica ministrice socijalne politike i mladih gospođa Maja Sporiš. **Sporiš, Maja** Poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Nakon što je široka radna skupina sastavljena od predstavnika organizacije civilnoga društva, stručnjaka sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta te predstavnika resornih ministarstava završila sa radom na Nacrtu prijedloga ovoga Zakona, nakon što je nacrt raspravljen na dva okrugla stola, te nakon što je raspravljen u prvom čitanju na plenarnoj sjednici Hrvatskoga sabora pred vama se nalazi Konačni prijedlog Zakona o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. Potreba za donošenjem ovoga zakona kontinuirano je iskazivana na stručnim i znanstvenim skupovima vezanim uz fenomenologiju oštećenja sluha ali proizlazi i iz obveze Republike Hrvatske sukladno brojnim međunarodnim dokumentima. Sukladno Konvenciji UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, osobe sa invaliditetom imaju pravo na ravnopravnoj osnovi sa drugima na priznavanje i potporu svojim specifičnom kulturnom i jezičnom identitetu uključujući znakovni jezik i kulturu gluhih. Člankom 24. Konvencije države se obvezuju olakšati učenje znakovnog jezika i promicati jezični identitet zajednice gluhih. Briselskom deklaracijom o znakovnim jezicima Europske unije Europska unija gluhih poziva svoje članice na službeno priznanje nacionalnih znakovnih jezika kao jednakih govorenim jezicima u zemljama članicama. Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba sa invaliditetom naglašava da je pristup informacijama i komunikaciji ključan vid sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu te da im je s ciljem aktivnog uživanja prava sudjelovanja i donošenje odluka o svojem životu nužan pristup informacijama putem odgovarajućeg komunikacijskog sustava. Također, Europska strategija o invaliditetu za razdoblje od 2010. do 2020. naglašava da je pristupačnost preduvjet za sudjelovanje u društvu. Povelja o temeljnim pravima Europske unije u članku 26. naglašava da Europska unija priznaje i poštuje prava osoba s invaliditetom na mjere koje imaju za cilj osiguravanje njihove neovisnosti, društvene i profesionalne uključenosti i sudjelovanja u životu zajednice. Osim kroz spomenute međunarodne dokumente potreba osiguravanja pristupa informacijama i komunikaciji svim osobama s invaliditetom prepoznata je i u Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. u obliku obveze da se osiguraju različiti oblici pomoći na području komunikacije osobama s invaliditetom kako bi se olakšao pristup javnim objektima i prostorima koji su otvoreni za javnost. Svjetski savez gluhih također snažno potiče zemlje na potvrđivanje svojih nacionalnih znakovnih jezika i na zakonsko uređenje jezičnih prava gluhih osoba kao i na razvijanje zakonodavstva koje će jamčiti pomoć i pristup edukaciji, prevođenje, informiranje i zapošljavanje gluhih, gluhoslijepih i nagluhih građana, kao i na promoviranje znakovnog jezika i kulture gluhih. Također, Svjetski savez gluhih smatra da se pojam gluhih osoba mora odnositi na kulturološku skupinu ljudi koji upotrebljavaju znakovni jezik kao svoj primarni jezik. Stoga potiče zakonodavce na definiranje znakovnog jezika kao jezika izbora za one koji su se odredili kao korisnici znakovnog jezika, uključujući gluhe, nagluhe i gluhoslijepe građane. Da bismo dobili dojam o brojnosti izravnih adresata ovog zakona treba napomenuti da je u Registru osoba s invaliditetom zabilježeno 13 343 osobe s oštećenjem sluha u određenom stupnju. Od navedenog broja za njih 2764 zabilježeno je da imaju razmjer gubitka sluha u rangu gluhoće. Nadalje, u registru je zabilježeno 1398 osoba s određenim razmjerom gluhosljepoće i to 16 osoba s Asherovim sindromom, 11 potpuno slijepih i potpuno gluhih osoba, a 1371 osoba ima kombinaciju oštećenja vida i sluha. Upravo radi osiguranja ostvarivanja prava ovih osoba, odnosno uklanjanja prepreka za izjednačavanje mogućnosti za njihovo ostvarenje predloženim zakonom propisat će se pravo gluhih i i gluhoslijepih osoba te drugih osoba s komunikacijskim teškoćama kod kojih je zbog funkcionalnih oštećenja komunikacija govorom otežana ili ne postoji na korištenje hrvatskog znakovnog jezika i ostalih sustava komunikacije koji odgovaraju njihovim individualnim potrebama, a u svrhu izjednačavanja mogućnosti pristupa socijalnom, ekonomskom i kulturnom okruženju te omogućavanju ravnopravnog ostvarivanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda. Predloženim zakonom definiraju se hrvatski znakovni jezik kao izvorni jezik zajednice gluhih i gluhoslijepih osoba te drugi oblici komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba, znači simultano znakovno govorna komunikacija, ručna abeceda, titlovanje i daktilografija, očitovanje govora s lica i usana, pisanje po dlanu i tehnička pomagala. Korisnici prema ovom zakonu imat će pravo koristiti sve oblike sustava komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba odnosno sve oblike podrške u vidu komunikacijskog posrednika u svim životnim situacijama i pred tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave te pravnim osobama s javnim ovlastima u svim situacijama kada bi gluhoća i sljepoća bile prepreke za izjednačavanje mogućnosti djelovanja i ostvarivanja prava. Ovaj će zakon osigurati pravo na korištenje odgovarajućeg oblika podrške gluhim i gluhoslijepim osobama te drugim osobama s komunikacijskim teškoćama te će se oblik podrške u komunikaciji uskladiti s individualnim potrebama korisnika. Na taj način omogućit će se korisnicima obrazovanje, pristup informacijama i komunikaciji u svrhu ravnopravnog ostvarivanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda koje konzumiraju i osobe bez oštećenja sluha i vida. Važno je naglasiti da smisao ovog zakona nije standardizacija hrvatskog znakovnog jezika, već omogućavanje korištenja znakovnog jezika u svim životnim situacijama, odnosno ostvarivanja prava na korištenje, informiranje i obrazovanje na hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije koji odgovaraju individualnim potrebama korisnika. Dakle ovim se zakonom osigurava pravo svake gluhe i gluhoslijepe osobe da koristi sredstva komunikacije koja su joj potrebna te se pritom na jasan način definiraju oblici i vrste sredstava komunikacije. Posebnim propisima, internim aktima, uputama i smjernicama unutar svakog pojedinog tijela koje je dužno primijeniti ovaj zakon, bit će dodatno nužno razraditi načine na koje će se ova prava koristiti, uvažavajući specifičnosti svakog pojedinog tijela koje je dužno ovaj zakon primjenjivati. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu obzirom da se ovim zakonom ne osigurava financiranje usluge nego se jamči pravo na korištenje sustava komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u našoj zemlji. Naime, Ministarstvo socijalne politike i mladih kroz projekte u suradnji sa udrugama gluhih i gluhoslijepih osoba osigurava usluge tumača prevoditelja znakovnog jezika. Od 2012. godine intenzivno je povećan broj osiguranih pružatelja ove usluge, a od 2013. ova se usluga osigurava kroz trogodišnje programe. Zapošljavanjem 52 tumača prevoditelja u suradnji sa 27 organizacija civilnog društva na području cijele Republike Hrvatske za što su osigurana sredstva iz dijela prihoda od igara na sreću u iznosu nešto većem od 3 i pol milijuna kuna godišnje. Do sada na ustavnoj razini evo informacije radi znakovni jezik je priznat u 6 zemalja EU, dok je kroz ostale zakonodavne akte priznat u 12 država članica, a u 5 članica se priprema priznavanje. Usvajanjem ovog zakona Republika Hrvatska može biti ponosna da ulazi u krug zemalja koje priznaju znakovni jezik govorenom jeziku. Evo danas je sa nama i kolegica prevoditeljica znakovnog jezika. I evo konačno ne manje bitno dopustite mi da vas informiram da smo između dva čitanja ovog zakona održali još jedan sastanak sa predstavnicima udruga koje skrbe o pravima gluhih i gluho slijepih osoba. Kažem još jedan jer su bili stalni članovi radne skupine koja je radila na ovom zakonu, a s ciljem da zajednički prođemo sve vaše prijedloge iz rasprave u prvom čitanju. Zajednički smo utvrdili tekst predloženog zakona koji je pred vama i upravo od njih smo dobili konačnu podršku za predloženi zakon. Hvala vam lijepo. pomoćnice ministrice, zamjenice oprostite ministrice. Što sam htjela danas reći? Danas ste rekli da je sa nama gospođa prevoditeljica ili stručna za znakovni za znakovni jezik. Ali ono što se nije desilo opet ponovo danas kao ni prošli put jest to da je Hrvatski sabor nema stručnog prevoditelja uopće za znakovni jezik. Znači, ljudima govorite da bi trebalo sa ovim zakonom, a o tome ću govoriti u svom osigurati javno okruženje, komunikaciju i sve ostalo. Zar mislite da ljude koji su gluhi ili su gluho slijepi ne zanima ni politika, ni kultura, ni zdravstvo, ni ništa što se dešava. Danas smo prije ovog zakona tri zakona, od tri zakona raspravljali koji se direktno odnose na osobe sa invaliditetom, pa tako i na i na gluhe ili gluhoslijepe osobe. Prije toga smo govorili o drugim zakonima koji se jednako tako direktno odnose na njih. Pa zbog čega država onda ne osigura onda ne osigura svojim autoritetom, pošto tu u zakonu ne govori o sredstvima, institucijama i što će se desiti ako se netko ne pridržava svih ovih deklarativnih odredbi, zašto država ne osigura da osobe gluhoslijepe, gluhe osobe nemaju pristup informaciji, nemaju pristup javnim informacijama. To vas ponovo sada pitam. I prošli puta, danas ljudi ovdje sjede ujutro od pola devet do sada, čekaju raspravu. desila se sada, ne znam da li će se napraviti pauza. I jednostavno televizijski prijenos nema prevoditeljice ili prevoditelja znakovnog jezika. Država mora biti ta koja će osigurati. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ja gledam prijenos na HTV-u i postoji, postoji. Ja upravo ovdje gledam. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. Raspravu ćemo nastaviti u 15,00 sati. Prvi na redu je kolega Nikola Vuljanić. Hvala